vama je Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao i Prijedlog odluke o imenovanju dijela dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Predlagateljica odluke je Vlada RH u skladu sa člankom 10. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Odluke će obrazložiti zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Roko Andričević. Izvolite profesore. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao i Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća. Nacionalno vijeće kao što vjerojatno znate iz materijala ima 24 člana s jednim predsjednikom. Osnovne poslove i zadaće Nacionalnog vijeća su procjena i vrednovanje javne politike i to prvenstveno politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja. Također je i praćenje i vrednovanje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, davanje preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada kao i ostalih regionalnih interesa u obrazovanju. Nacionalno vijeće jednom godišnje podnosi Izvješće o svom radu Hrvatskom saboru. Zbog zahtjeva na osobni zahtjev predlaže se razrješenje Tine Markuš, Gordane Hus,

Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Također nemamo prijavljenih. Zaključujem raspravu i o prijedlogu